Gospođe i gospodo zastupnici nastavljamo sa sjednicom. Idemo verificirati mandate dvoje zastupnika. Molim predsjednika Mandatno-imunitetnog povjerenstva, gospodina Damira Sesvečana da podnese izvješće. Izvolite. **Sesvečan, Damir (HDZ)** Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege prvo imamo izvješće o početku zastupničkog mandata zamjenice zastupnika Mirjane Didović. Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskoga sabora razmotrilo je na 29. sjednici održanoj 26. rujna 2006. godine prijedlog za zamjenu zastupnika Vice Vukova u Hrvatskom saboru koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Socijaldemokratska partija Hrvatske aktom od 20. rujna 2006. godine. Kako je gospodinu Vici Vukovu dana 10. svibnja 2006. godine prestao zastupnički mandat na temelju članka 12., stavka 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, Socijaldemokratska partija Hrvatske odredila je da zastupnički mandat započne obnašati gospođa Mirjana Didović,

rečenom Mandatno-imunitetno povjerenstvo nakon provedene rasprave jednoglasno predlaže Hrvatskom saboru donošenje odluke o početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenice zastupnika Zastupničku dužnost umjesto zastupnika Vice Vukova kojem je prestao zastupnički mandat 10. svibnja 2006. godine sukladno članku 9., stavku 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora danom 27. rujna 2006. godine započinje obnašati zamjenica zastupnika Mirjana Didović. Hvala. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu.

Hvala. Suzdržan? Utvrđujem da je jednoglasno donijeta odluka sukladno prijedlogu Mandatno-imunitetnog povjerenstva o početku zastupničkog mandata zamjenice zastupnika Mirjane Didović. Izvolite dalje. **Sesvečan, Damir (HDZ)** Sljedeće izvješće o prestanku zastupničkog mandata zastupnika doktora Josipa Sudeca i početku zastupničkog mandata njegovog zamjenika Stjepana Kos. Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskoga sabora razmotrilo je na 29. sjednici održanoj 26. rujna 2006. godine prijedlog za zamjenu preminulog zastupnika doktora Josipa Sudeca u Hrvatskom saboru koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Hrvatska stranka umirovljenika aktom od 22. rujna 2006. godine. Kako je gospodin Josip Sudec izabran za zastupnika kao kandidat na listi Hrvatske stranke umirovljenika u trećoj izbornoj jedinici Hrvatska stranka umirovljenika je sukladno odredbi članka 12., stavka 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor odredila da gospodina, da gospodin Stjepan Kozina kao zamjenik zastupnika u navedenoj izbornoj jedinici započne obnašati zastupničku dužnost umjesto zastupnika doktora Josipa Sudeca. Povjerenstvo je utvrdilo da je smrću zastupnika doktora Josipa Sudeca sukladno članku 10. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor prestao njegov zastupnički mandat i da su na temelji obavijesti Hrvatske stranke umirovljenika o osobi koja će umjesto preminulog zastupnika obnašati zastupničku dužnost ispunjeni uvjeti za početak zastupničkog mandata, zamjenika zastupnika Stjepana Kozine. Shodno rečenom Mandatno-imunitetno povjerenstvo nakon provedene rasprave jednoglasno predlaže Hrvatskom saboru donošenje odluke o prestanku zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika … /Govornik Dana 10. rujna 2006. prestao je zastupnički mandat zastupnika doktora Josipa Sudeca a zastupničku dužnost sukladno članku 9., stavku 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora danom 27. rujna 2006. započinje obnašati zamjenik zastupnika Stjepan Kozina. Hvala. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Dajem na glasovanje Prijedlog odluke. Molim tko je za? Hvala. Protiv? Hvala. Suzdržan? Utvrđujem da je jednoglasno donijeta odluka sukladno prijedlogu Mandatno-imunitetnog povjerenstva o početku zastupničkog mandata zamjenika zastupnika isto preminuloga kolege Sudeca, Stjepana Kozine. da predsjednik pročita tekst prisege zatim zastupnik, zastupnica pošto je prozvan ustaje i izgovara: «Prisežem.» Pročitat ću sada tekst prisege: Prisežem svojom čašću da ću dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru obnašati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu držati Ustava i zakona i poštivati pravni poredak te da ću se zauzimati za svekoliki napredak Republike Hrvatske. Molim zastupnicu Mirjanu Didović.

Hvala. Čestitam zastupnici Mirjani Vidović i zastupniku Stjepanu Kozini i želim im uspjeh u obavljanju časne i odgovorne zastupničke dužnosti.